Josip (HSS)** A u međuvremenu su se stekli uvjeti jer su održane sjednice odbora i službe su odradile svoj dio posla, a vezano na 9. točku dnevnoga reda koja glasi - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 778 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je sama podnijela amandmane i oni postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona, a što je u skladu sa člankom 169. Poslovnika Sabora. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje i u tom vremenu mogu se podnositi amandmani. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je prethodno obvezujuće mišljenje sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o državnim potporama. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pomorstvo, promet i veze i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća sa sjednice odbora smo primili na klupe. Amandmane je podnio i Odbor za zakonodavstvo. li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi državni tajnik Mario Babić. Izvolite gospodine tajniče. dozvolite da kažem nekoliko riječi o prijedlogu izmjena i dopuna Pomorskog zakonika. Kao što je poznato Pomorski zakonik donesen je 2004. godine i predstavlja zbornik imovinsko-pravnih i javno-pravnih propisa iz područja pomorskog prava, pomorske plovidbe, iskorištavanja brodova, morskih, podmorskih prostora, brodske posade i Četiri su glavna razloga zašto smo predložili izmjene i dopune Pomorskog zakonika. Prvo, usklađenje odredaba Pomorskog zakonika sa pravnom stečevinom EU iz područja pomorstva. Zatim, uvođenja tzv. "poreza po tonaži", odnosno toništa za hrvatske brodare, kompletiran je završetak reforme za hrvatske pomorce i usklađenje Pomorskog zakonika sa Zakonom o općem upravnom postupku. U odnosu na usklađenjem sa pravnom stečevinom EU u prvom redu želim naglasiti da ćemo urediti sukladno europskoj praksi istraživanje, odnosno ispitivanje pomorskih nezgoda. Najvažnija je odredba ta da ubuduće pomorske nezgode neće istraživati ministarstvo i tijela ministarstva već će to raditi samostalno tijelo čime se apsolutno postiže veća samostalnost i bolja prosudba u ispitivanju uzroka nezgoda i predlaganju odgovarajućih mjera. Moram kazati da ne namjeravamo osnivati posebnu agenciju već će te poslovi će se obavljati u okviru postojeće Agencije za ispitivanje zrakoplovnih nezgoda, a angažirat će se stručnjaci iz područja pomorstva prilikom svake pomorske nezgode. Drugo, područje koje se usklađuje sa europskim zakonodavstvom jest implementacija Konvencije o radu pomoraca, izuzetno važne konvencije za socijalna, radna i zdravstvena prava pomoraca. Naime, ovdje se propisuje implementacija konvencije u prvom redu iz obavljenih inspekcijskih pregleda u pogledu ispunjavanja uvjeta iz konvencije, zatim prava člana posade na žalbe, primjedbe u slučaju neispunjavanja uvjeta iz konvencije i jedna posebna odredba koja se odnosi na snošenje troškova za repatrijaciju pomoraca koji se iskrcaju i vraćaju u Domovinu. Naime, ne dozvoljava se da se od pomorca naplati predujam za potrebe repatrijacije već za to se mora sredstva osigurati brodar. Treće područje jest uspostava upravljanja i nadzora pomorskim prometom u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama RH. Poznato vam je da je pred nekoliko mjeseci pušten u promet radarski sustav upravljanja i nadzora pomorskim prometom. Ovom implementacijom smjernica EU uredit ćemo način rada u obavljanju nadzora nad upravljanjem pomorskim prometom. Sljedeće odredbe odnose se na prava i obveze države, zastave u implementaciji međunarodnih propisa. Drugo bitno područje, kao što sam kazao, jest uvođenje tzv. "tonažnog poreza" za hrvatske brodare. Naime, poznato je da su prema trenutačnim odredbama Pomorskog zakonika hrvatski brodari u međunarodnoj plovidbi oslobođeni od plaćanja na dobit. Ta je norma ugrađena kako bi stvorili uvjete hrvatskim brodarima koji su se ispisali iz Nacionalnog upisnika početkom agresije na RH da se ponovno vrate i upišu sve brodove u hrvatski upisnik. je mjera apsolutno imala pozitivne rezultate. Većina hrvatskih brodova upisana je u hrvatske upisnike i zahvaljujući u prvom redu ovakovim mjerama oslobađanja od poreza u ovom razdoblju od 2004. do 2011. godine izgrađen je 31 brod za potrebe hrvatskih brodara što je koštalo otprilike milijardu i 30 milijuna kuna, dolara pardon. Dame i gospodo sada pred ulaskom u EU takva odredba više ne može postojati u Pomorskom zakoniku jer europska praksa ne pozna potpuno oslobađanje brodara od poreza na dobit. Međutim, i Europski brodari su se također suočili s problemom negdje 60-te i 70-tih godina da njihovi brodari su se masovno ispisivali iz nacionalnih upisnika pomorskih država kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Nizozemska, Danska i upisivali su se u tzv. Zastave pogodnosti. Pojedinačno su države nalazile razne načine kako zaustaviti brodove u nacionalne upisnike i jedna od mjera koja je pokazala dobre rezultate jest bilo uvođenje tzv. tonažnog poreza odnosno tonage tax. O čemu se tu radi? Da brodari ne plaćaju porez na dobit prema stvarnoj dobiti već plaćaju porez u okviru tog tonažnog poreza fiksni i taj porez ne ovisi o njihovom poslovanju nego ovisi o veličini broda, neto tonaži pa se zato zove tonažni porez. Tonage tax je apsolutno imao utjecaj na razvoj Europskog pomorstva pa kada gledamo Europsku uniju kao cjelinu onda možemo kazati da je Europska unija najjača pomorska država u svijetu. Što predlažemo ovim izmjenama i dopunama? Hrvatski brodari koji imaju brodove čija je ... omogućavaju plovidbu izvan teritorijalnog mora unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske oslobađaju se plaćanja poreza na dobit, već plaćaju porez po tonaži odnosno porez koji ovisi o veličini broda. Da bi brodar ušao u tzv. sustav mora ispuniti određene uvjete. U prvom redu mora upravljati tim brodovima iz Hrvatske, dakle ne iz inozemstva nego upravljati u Hrvatskoj, sjedište mora biti u Republici Hrvatskoj, odnosi se na brodove u svom vlasništvu ili brodove u zakupu ili brodove s kojima on upravlja kao poslovođa. Posebno da bi se ušlo u sustav poreza po tonaži moraju se ispunjavati određeni uvjeti, ja bih posebno naglasio uvjet da brodovi koji su u sustavu poreza po tonaži ne smiju se u razdoblju od tri godine više od dva puta zaustaviti zbog neispunjavanja sigurnosnih obveza u bilo kojoj luci u svijetu znači, prvi uvjet je uvjet izvrsnosti odnosno uvjet sigurnosti brodova. Drugi uvjet koji bih također želio naglasiti je taj da svaki brodar koji ima brod u sustavu poreza po tonaži mora ukrcati odgovarajući broj vježbenika palube, vježbenika stroja, na koji način mislimo riješiti riješiti da završeni đaci, završenih pomorskih škola i pomorskih fakulteta teško nalaze mjesto za obavljanje pripravničkog staža. Porez po tonaži je fakultativan, brodar ako hoće može ući u sustav, u sustavu mora ostati 10 godina, ukoliko ne ispuni uvjete izlazi iz sustava i retroaktivno vraća sredstva koja su mu bila data kao potpora. Brodar mora imati najmanje 40% brodova, prilikom ulaska u sustav pod Hrvatskom zastavom i tijekom trajanja tih 10 godina taj postotak brodova pod Hrvatskom zastavom ne smije pasti ispod 40%. Ovo pitanje u Europi je riješeno kroz smjernice koje uređuju državne potpore i zaista ovo možemo smatrati državnom potporom i Hrvatska kao pomorska država apsolutno mislim da mora ovakvu odredbu u svoje zakonodavstvo, a pored ostalog na vratima smo Europske unije i moramo imati iste uvjete kao naši konkurenti države Europske unije. Sljedeće pitanje koje želimo riješiti, koje smatramo izuzetno važnim i sam kao bivši pomorac, sretan sam što smo došli u tu situaciju da možemo razgovarati o tzv. beneficiranom stažu ili stažu sa produženim trajanjem za Hrvatske pomorce. 2004. godine započeli smo kako smo zvali reformu za Hrvatske pomorce, u to vrijeme moram naglasiti da je samo 240, 250 pomoraca bilo u mirovinskom i zdravstvenom sustavu sustavu Republike Hrvatske, a oko 20 tisuća pomoraca plovi diljem svijeta. Nakon otvaranja ovog sustava danas imamo preko 13 tisuća pomoraca upisanih u zdravstveni i mirovinski sustav republike Hrvatske, imaju sva prava koja imaju Hrvatski državljani, sva prava koja se Ustavom omogućena svim Hrvatskim državljanima. Pitanje koje je bilo neriješeno to je bilo pitanje beneficiranog staža, odnosno staža sa produljenim trajanjem, pitanje koje već 20 godina čeka rješenje, pitanje koje je opterećivalo Hrvatske pomorce. Prema rezultatima koje su obavile strane organizacije rada, prema rezultatima koje su obavili naši znanstvenici a koji je pokrenuo sindikat pomoraca i prema statističkim podacima koje ima Ministarstvo, pomorci nakon 60 godina starosti teško ili nikako ne mogu se ukrcati na brod, odnosno ne ispunjavaju zdravstvene uvjete propisane Hrvatskim i međunarodnim propisima. Prema našim podacima 75% pomoraca starijih od 60 godina ne mogu poći na brod, ne mogu produžiti onu famoznu pomorsku knjižicu ili matrikulu i onda postaju problem društva. Države u svijetu su različito riješile ovo pitanje, neke na žalost nikako, a neke otprilike na način kao što mi predlažemo. Naime, što se predlaže ovim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, to da Hrvatski pomorac bez obzira na zastavu pod kojom plovi, bez obzira u kom zvanju je ukrcan na brodu, bez obzira na vrstu broda, i bez obzira na kategoriju plovidbe. U nacionalnoj plovidbi i međunarodnoj plovidbi može ići u starosnu mirovinu sa 60 godina starosti i 15 godina plovidbenog staža. Odnosno 12 mjeseci ukrcanih na brodu priznaju se kao 15 mjeseci. Ja mislim da je to minimum koji moramo ispoštovati za Hrvatske pomorce i da ćemo na taj način doći na razinu Europskih država koje itekako vode računa o socijalno-zdravstvenim uvjetima pomoraca. I sljedeće pitanje koje smo riješili kroz izmjene i dopune Pomorskog zakonika jest usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku. Dame i gospodo zastupnici ja vas molim da prihvatite ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakonika ako mogu tako kazati molim vas i u ime Hrvatskih pomoraca koji diljem svjetskih mora prate zasjedanje Sabora. Hvala vam lijepa.

vezano uz našu raspravu dalje. Pozdrav pomorcima. A u ime kluba HNS-a, HSU-a kolega Silvano Hrelja. Odbori? Žele se predsjednici odbora javiti? Ne. Izvolite kolega Hrelja.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 Nesporno je da će Hrvatski sabor podržati izmjene i dopune Pomorskog zakonika. Da li će to biti jednoglasno ili velikom većinom glasova, ali mislim da tu dileme nema. Jasno su ocjeni su ocjeni stanja utvrđeni ciljevi kojim se ovim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika žele postići. Naravno da je strateški cilj RH dovesti svoje brodove pod svoju zastavu, dakle da što manje brodova plovi pod zastavama pogodnosti. Naravno da je i u konačnici jako bitno i jako dobar cilj da se Pomorskim zakonikom uredi radno pravni status pomoraca bilo u međunarodnoj plovidbi, bilo u nacionalnoj plovidbi, da se uključe u sustav obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i u porezni porezni sustav. Dakle, to je sasvim dovoljno da se pristupi naravno uz usklađivanje pravne stečevine EU, to su sasvim dovoljni ciljevi da se ovaj zakon za za postizanje ove izmjene i dopune Pomorskog zakonika prihvate. Puno je država ovu proceduru počelo prije, ali ne sve, nismo zadnji i dapače mislim da je na vrijeme prihvaćena ova inicijativa i da se stvari odvijaju u pravom pravcu. Naravno država kada želi privući porez po toni želi imati prihod, ona mora prihvatiti i određene druge obveze ne samo prihod, a to je da će morati priznati određenu situaciju na tržištu rada pomoraca, a to je da oni objektivno ne mogu naći svoj posao nakon 60. godine jer je veoma teško veoma rigoroznim kriterijima za zdravstveno stanje bilo domaćim bilo međunarodnim kriterijima. Ono što ipak želim problematizirati je sljedeće. Naime, Pomorski zakonik je takav zakon koji želi obuhvatiti cijeli život pomoraca cijele djelatnosti svih pomoraca itd. i nema bez razloga više od tisuću članaka. Međutim, nijedan drugi zakon koji uređuje i ovaj na kopnu je Mirovinski zakon, Zakon o mirovinskom osiguranju koji želi isto tako urediti pitanje svih osiguranika pa tako i pomoraca. I ovo je ipak praktički jedan presedan u zakonodavnoj praksi Hrvatske da će sastavni dio mirovinskog zakonodavstva biti tako jedan veliki zakon kao Pomorski zakonik jer on sada sa ovim amandmanima koji su predloženi od strane Vlade, moram priznati da amandmane Odbora za zakonodavstvo nisam vidio, ali amandmane jesam. Ne znam da li je Odbor za zakonodavstvo proslijedio te amandmane ili prihvatio, ne znam tko je predlagač, ali ja imam na stolu amandmane Vlade s kojima se načelno slažem. Kažem sa ovim amandmanima ovo postaje zakon koji se mora jednostavno staviti i u kontekst uređenja mirovinskih prava, dakle postaje paketom mirovinskih zakona. Inače to je neuobičajeno jer je država do sada svoje socio-zdravstvene probleme konkretno vezane uz rad sa azbestom, svoje gospodarske probleme vezano za zatvaranje rudnika, Rudnika RAša u Istri rješavala posebnim zakonom, ovdje je odstupanje od toga pravila. Ja moram na to ukazati kao odstupanje od pravila. Ono što nedostaje u tim amandmanima je činjenica da nisu dovoljno precizno utvrđeni kriteriji za prijevremenu mirovinu, jer po ovim sada amandmanima ostaje samo činjenica da pomorci ostvaruju pravo sa 60. godina života i najmanje 15 godina plovidbenog staža pravo na punu pravo na punu starosnu mirovinu sa 60. godina. Nema analogije da sa 55 mogu otići u prijevremenu mirovinu sa umanjenjem koje pripada sve ostale zbog odlaska u prijevremenu mirovinu. Isto tako ukazujem na nelogičnost obrazloženja zakona s onim što piše u amandmanima jer u obrazloženju piše da se ovim osigurava da bi pomorci u pravilu sa najmanje 30 godina provedenih u zvanju i najmanje 15 godina čiste plovidbe omogućilo da ostvare mirovinu mirovinu kada ne mogu dobiti taj posao. Dakle, ovo pojašnjenje u zakonu nije dalje obrazlagano i to moram konstatirati. Hoću reći da bi bilo možda bolje što se i kasnije može napraviti, da se mirovinska pitanja pomoraca urede jednim posebnim zakonom. To nije samo zbog ovoga. Nego gledajte moramo biti konkretniji i reći da po ovom zakonu, sutrašnjem kapetanu duge plovidbe kojemu će biti izračunata mirovina npr. 5 tisuća 500 kn jer pretpostavljam da ima solidnu plaću, solidnu plaću, njemu će ta mirovina biti najprije umanjenja za 3% zdravstvenog doprinosa i s obzirom da ovaj zakon neće biti nikakvo izuzeće nego je to posebni mirovinski zakon ustvari bit će mu skinuto još 10% pa na ono što ostane skinuto će mu biti naravno 12% poreza, pa će on od 5 tisuća 500 kn mirovine izračunate ustvari dobiti 4 tisuće 600. Mi moramo biti korektni i reći da to proizlazi iz sadašnjih propisa koje mi imamo na snazi i da će to tako biti. Prema tome ja bih preporučio, bez obzira što ću glasati za ovakav pomorski zakonik, ja bih preporučio da se to područje uredi posebnim zakonom uz problem koji nije riješen na adekvatan način, a to je pitanje prijevremene starosne mirovine. Nadalje, klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika imati će jedan amandman koji je vezan uz konvenciju Međunarodne organizacije rada iz 2007., ako se ne varam, koji na neki način potiče socijalni dijalog u pomorskoj djelatnosti i umjesto onoga što ste vi ovdje upisali u izmjenama i dopunama, što je predlagač upisao, da će propis kojim se potanje, zašto ne bi bilo jednom podeblje mora biti potanje, uređuju radni, životni i socijalni uvjeti pomoraca, donosi ministar uz suglasnost s ministrom nadležnim za rad i ministrom nadležnim za socijalnu skrb. Ja mislim da ova odredba direktno utječe na smanjenje jednog civilizacijskog dosega u Hrvatskoj, a to je dostignuta razina kolektivnog pregovaranja. Znam pouzdano da pomorci jesu jaki u kolektivnom pregovaranju i zašto donositi i unositi ovu izmjenu. izmjene klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika predložit će da se radni, životni i socijalni uvjeti detaljnije od međunarodnih standarda, detaljnije od ovoga što propisuje ovaj zakon, urede kolektivnim u kolektivnim u govorom pa bih ja vas zamolio da u duhu konvencije isto tako taj amandman prihvatite. Dakle, to je što se tiče samog zakona. Naravno da nitko ne može ovdje o o globalu zakona govoriti jer je to doista Pomorski zakonik, više zakonik struke i zakonik svih pomoraca i moramo respektirati njihova iskustva. Ono na što se moramo osvrnuti je jedna priča da ćemo mi možda prihvaćenjem ovog Pomorskog zakona odnosno njegovih izmjena i dopuna dobiti možda

Hrvatski sabor nije ratificirao konvencije Međunarodne organizacije rada broj 108 i broj 185 i naši hrvatski pomorci imaju problem. Dakle konkretno, ne mogu se iskrcati u brazilskim lukama, ne mogu izvršiti promjenu posada u brazilskim lukama zbog toga što njihove moreplovnice oliti matrikule nisu usklađene sa međunarodnim propisima, odnosno Hrvatska nije potpisnica konvencije Međunarodne organizacije rada broj 108 i broj Znam da hrvatska Vlada putem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Udruga brodara, Sindikata pomoraca Hrvatske pokušava taj problem riješiti na bilateralnoj osnovi, međutim previše izvrgavamo naše pomorce ovisnosti o tuđim vlastima. Prema tome, ja bih s ovog mjesta i sa ove saborske govornice apelirao da da se čim prije pripremi ova konvencija Međunarodne organizacije rada za ratifikaciju u Hrvatskom saboru iako je to jedan proces koji se točno mora po dinamici poštivati i da nadležna ministarstva prilagode naše moreplovnice ili matrikule tim međunarodnim standardima. Doista, ovako nešto za nas kao državu koja želi biti ozbiljna, koja želi biti pomorska, koja se diči svojom pomorskom poviješću i tradicijom, da nas ovako nešto, ovakvi problemi za naše pomorci jednostavno da nam se dogode je potpuno neprihvatljivo. Prema tome, ja se nadam da će i gospodin državni tajnik dati obrazloženje u kojoj je to fazi sada u svom naknadnom obraćanju Hrvatskom saboru, jel to doista problem za hrvatske pomorce i nadam se toplo da će to biti uskoro riješeno uskoro riješeno i da ćemo mi uskoro pred Hrvatskim saborom imati i tu točku dnevnog reda, ratifikaciju konvencije Međunarodne organizacije rada broj 108, odnosno broj 185 koja je novelirana iz 2003. godine. Evo u suštini moglo bi se tu još pričati puno o detaljima i elaborirati i amandmane Vlade koji su došli na ovaj zakon. Ne znam velim opet usvojene amandmane Odbora za zakonodavstvo, ali znam sigurno da je to rezultat pregovora između Sindikata pomoraca Hrvatske i vašeg ministarstva odnosno Vlade i da nije baš tako išlo sve idilično kako piše u amandmanima Vlade, već da su se pregovori odvijali do praktički pred par dana. Dakle da su pregovori bili u tijeku, da je prije bio pripremljen prijedlog za koji se ustanovilo da nije dovoljno dobar, da bi se onda amandmanski interveniralo na prijedlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika. Bez obzira na ove nedostatke kvaliteta je daleko veća od mogućih nedostataka, prema tome klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će sa zadovoljstvom podržati ovaj zakon. Naročito nam je to zadovoljstvo što nam se brodovi vraćaju pod našu zastavu, a još veće zadovoljstvo što su naši građani zaštićeni socijalnim sustavima Republike Hrvatske, naši građani, naši pomorci. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, a u ime kluba govorit će uvažena kolegica Dubravka Šuica. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospari zastupnici. su izmjene i dopune Pomorskog zakonika. Znamo da smo Pomorski zakonik donijeli 2004. godine zatim izmjene i dopune 2007. i nakon toga opet izmjene i dopune 2008. godine. Kako znamo da je razgranato međunarodno pomorstvo poduzetništvo, ono nastoji ukloniti razlike u pomorsko-pravnom reguliranju, a različiti nacionalni propisi o pomorskim odnosima smetnja su nesmetanom razvoju pomorske plovidbe i trgovine izazivaju pravnu nesigurnost pa je zbog toga potrebno ujednačiti, odnosno unificirati ove propise odnosno pomorsko pravo kako na području pomorskog imovinskog prava tako i u sklopu javnog i pomorsko-upravnog prava koji se odnosi na sigurnost plovidbe i to postaje imperativ današnjice. Naime, plovidbena djelatnost po svojoj naravi obuhvaća više država pa je potrebno da se područje uredi kao jedinstvena cjelina i da se uredi sadržajno jednakim propisima, odnosno ujednači. Ujednačavanje se postiže međunarodnim konvencijama koje države izglasavaju na diplomatskim konferencijama pa ih treba ratificirati, potvrditi i nakon toga primjenjivati. Ujednačavanje je potrebno i zbog činjenice što pomorsko pravo izvorno pripada kontinentalnom pravnom sustavu, ali u suštini predstavlja miješani pravni sustav jer sadrži niz elemenata anglo-saksonskog prava a specijalizirane međunarodne organizacije svojim djelovanjem u pripremi konvencija pridonose i ujednačavanju pomorskog prava od kojih je možda najistaknutija međunarodna pomorska organizacija ili poznatija kao IMO. U kontinuitetu ujednačavanja ne donose se samo nove konvencije nego se mijenjaju, nadopunjuju postojeće i to kao rezultat stalnih, tehničkih inovacija u gradnji i uporabi novih, specijaliziranih tipova brodova prilagođenih potrebama tržišta, sve rigoroznijih standarda o sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života, imovine na moru poznatije kao solaz. Ovim se nastojanjima pridodavaju i sve zahtjevniji uvjeti i standardi međunarodne zaštite morskog okoliša, a naše hrvatsko zakonodavstvo odnosno Pomorski zakonik slijedi nova rješenja pa kao što sam već rekla nakon 2004., 2007. Zatim izmjenama 2008. i evo sada pred nama su ove izmjene o kojima smo čuli uvodno govoriti od državnog tajnika. Pa je prva izmjena se odnosi na ujednačavanje sa pravnom stečevinom a vezano za pomorske nezgode. Zatim vezano za Konvenciju o radu odnosno za nadzor nad teritorijalnim vodama i nad državnim zastavama. Ono što je druga promjena vrlo važna to je porezni status brodara. Umjesto oslobođenja od plaćanja poreza na dobit uvodi se novi porez prema tonaži ili tzv. tonnage tax odnosno tonažni porez. Ovo bi trebala biti porezna mjera kojom se nastoji potaknuti povratak brodara u upisnike država članica a ovaj sustav naplaćivanja poreza prema tonaži koji se uvodi ovim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika potiče brodare da na svoje brodove ukrcavaju hrvatske pomorce a najviše radi odrađivanja vježbeničkog staža ili poznatije kadeture nakon čega će se značajno povećati konkurentnost naših pomoraca na svjetskom tržištu radne snage u pomorstvu. Znači, jedan je uvjet sigurnost brodova vrlo važan o kojemu je već državni tajnik govorio. A drugi uvjet je da se mora ukrcati određeni broj kadeta stroja, odnosno palube i time ih uvesti u svijet tržišta rada. Drugi, treći odnosno treća izmjena se odnosi na radno pravni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi, odnosno njihovo uključivanje u sustav obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i u porezni sustav Republike Hrvatske. Poznato je da je Republika Hrvatska, ali i u zemljama Europske unije interes za ovo pomoračko zanimanje, odnosno za sva pomoračka zvanja je u znatnom padu što dugoročno dovodi do velikog manjka pomoraca, a posebno časničkog kadra. Poznato je da smo 2007. godine proveli tzv. socijalnu reformu za pomorce kojom je omogućeno njihovo uvođenje u sustav. Nakon te reforme oko 13000 pomoraca u međunarodnoj plovidbi je uključeno u sustav kao novi osiguranici, a sada krećemo u dovršetak socijalne reforme koji je uglavnom sadržan u amandmanu Vlade koji smo dobili na klupe. Na osnovu izdanih pomorskih svjedodžbi procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj ima oko 27000 pomoraca od kojih su polovica pomorski časnici a uz naše pomorsko poslovanje sveukupno je vezano oko 250000 građana. Na svijetu ima oko 1,25 milijuna pomoraca koji plove na oko 90000 brodova. uniji ima 443000 pomoraca, a na tržištu nedostaje trenutno oko 35000 pomorskih časnika. I još jedan kuriozitet. Poznato je da su Filipini sa oko 230000 pomoraca najveći, ako tako mogu reći, opskrbljivač svijeta s tom radnom snagom. Isto tako je poznato nama svima da je zanimanje ili zvanje pomorac imanentno našem priobalnom području gdje povijesno zbog škrtog zaleđa i otoka nije bilo izbora nego okrenuti se moru i osvajati ga, biti njegov gospodar, a još više njegov sluga. Stari su znali što znači navigare neces est, a živjeti se ne mora. More ih je hranilo, grijalo zimi, hladilo ljeti. More je uvijek bila najbolja veza sa svijetom, ali more je izazov. Ono je živo biće i treba se znati njegovoj ćudi prilagođavati. A svjedoci smo danas kako život na brodu se mijenja i kako hita korak s vremenom. I danas su uvjeti puno humaniji, pa se i kruh sa 7 kora čini malo mekšim. Stigao je i amandman naše Vlade i naša Vlada je očito duboko poštujući ovo zanimanje putem ovog amandmana je predložila povratak beneficiranog radnog staža koji je bio jedan od ciljeva za koji se i Sindikat pomoraca Hrvatske aktivno zalagao, pa koristim prigodu pozdraviti gore našeg tajnika gospodina Bracadura. Dakle, Sindikat pomoraca se zalagao, a kasnije su se pridružili i drugi pomorački sindikati i udruge. Beneficirani staž i rješenje za veliki dio problema s kojim se susreću današnji pomorci jer smo čuli da današnji pomorci već imaju probleme u 50 godini života, a više nema mogućnosti za iskrcaj kao što je to nekoć bilo i zbrinjavanja u matičnim kućama unutar kompanija. I zato ćemo sigurno podržati ovaj prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske koji se odnosi na dovršetak socijalne reforme, radi se još jedanput ću ponoviti. Za svakih 12 mjeseci provedenih ukrcan kao član posade broda bez obzira na zastavu, bez obzira na zvanje, bez obzira na kategoriju, bez obzira na kompaniju domaću ili stranu za 12 mjeseci provedenih na ukrcaju će se računati radni staž osiguranja 15 mjeseci. Isto tako druga vrlo važna odredba jest da se sa 60 godina, dakle starosna mirovina za razliku od ostalih sa 65, odlazi u mirovinu, uz uvjete ostvareno najmanje 15 godina staža na ukrcaju, odnosno navigacije kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi, nacionalnoj plovidbi. Znači od 60 godina 15 godina staža, što smatram da je jedan vrlo, vrlo važan iskorak, i da je možda, slobodno ću reći, ispravak jedne nepravde koja se dogodila prema pomorcima u zadnjih desetljeća, ali mislim da je danas zaista ovo veliki dan za hrvatske pomorce. Na kraju zaželila bih pomorcima u ime kluba HDZ-a koji nastavljaju tisućljećnu tradiciju pomorstva na svim svjetskim meridijanima i paralelama, mirno i prijateljsko more, zadovoljstvo u obavljanju zahtjevnog posla, ostvarenje napretka u karijerama, sretan povratak domovima, a upravama i kompanijama, brodarima ne samo dobru plovidbu morem, nego i na nepredvidljivim svjetskim tržištima. da će izmjene Pomorskog zakonika i brodarima, ali i mnogim pomorskim obiteljima donijeti veselje i zadovoljstvo, želim i kazati kako klub HDZ-a podržava ove izmjene i dopune Pomorskog zakona. Hvala. Klub SDP-a i uvaženi kolega zastupnik Luka Denona. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Danas se pred nama nalazi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, s konačnim prijedlogom zakona. Naravno da jedna takva problematika koja se tiče svih naših pomoraca, i sa ovim izmjenama koje su, tri ključne izmjene koje su ovdje predložene očekujemo da će zaista pomorci imati onaj status koji, u Hrvatskoj koji i zaslužuju kao jednakopravni građani Republike Hrvatske. Ovih smo dana, barem ja sam negdje u medijima iščitao da se u Hrvatskoj traži osim nekih brendova koji su nam poznati kao što su sportaši koji su prepoznatljivi u svijetu, i osim nekih drugih brendova sitnih pojedinačnih kojih imamo, što bi to bio brend Hrvatske. Kako ja dolazim s mora, a i kako znamo da su hrvatski pomorci ne jedanput i u miru i u ratu osvjetlali obraz naše zemlje i da su svojim zalaganjem, svojim radom, svojom stručnošću prije svega, i svojom ja bih rekao solidarnošću koju su pokazali tijekom stoljeća koliko se hrvatski pomorci bave takvim jednim zanimanjem zaslužili i zaslužuju naravno da onda imaju i takav brendirani status u Republici Hrvatskoj, jer to kada kažete hrvatski pomorac, onda kažete to sa ipak određenim ponosom, i siguran sam da su takav status pokazali i svijetu i time pokazali da iz jedne male zemlje mogu biti i veliki ljudi i veliki pomorci. Stoga i začuđuje, ja ću se najprije osvrnuti na onaj, na ono bitno pitanje koje je uređeno Pomorskim zakonikom, a to je ovaj ravnopravni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi, te njihovo uključivanje u sustav obaveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kao i porezni sustav u Republici Hrvatskoj. Začuđuje dakle kada iščitamo ovaj prijedlog zakona, bez amandmana Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske koji nam je došao naknadno na klupe, a reći ću da je taj zakon nosi datum 11. travnja 2011., gdje se utvrđuje u obrazloženju ovoga zakona da je uvođenje tzv. beneficiranog staža za pomorce, da se pokazalo potrebnim, zbog dokazano štetnog utjecaja rada, radnog okoliša i uvjeta rada na članove posade broda, te neprimjenjivosti mjera zaštite na radu koji vrijede na kopnu u uvjetima rada na brodu iako se ne predlaže ovim zakonom zbog potrebe usklađivanja s programom gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske koji je donijela u travnju 2010. godine. Kada ne bi bilo ovog amandmane Vlade Republike Hrvatske, čovjek bi se zaista upitao ta nepravda o kojoj govorimo prema hrvatskim pomorcima, koja traje već 20-ak godina, da li je moguće da je program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske u suprotnosti sa zahtjevima, opravdanim zahtjevima sindikalnih čelnika ljudi u pomorstvu, da se uvede beneficirani radni staž. Znači ovdje se priznaje u obrazloženju da je ipak to zanimanje kao što kaže naša kolegica ploviti se mora, ali bez ikakvih stručnih, ili se kažu stručne, znanstvene studije, ne znam što, su utvrdile da je to zanimanje zaista takovo da treba od zakonodavca imati i posebnu pažnju, i naravno da se ti uvjeti po kojim oni rade moraju drugačije valorizirati. Bez studija, bez znanstvenih nekakvih iscrpnih i konzultacija siguran sam da ona naša da je kruh sa sedam kora pomorački kruh, sve rečeno u toj izreci jer ta težina pomoračkog zanimanja bez studija i bez ikakvih znanstvenih iscrpnih konzultacija utvrđuje potrebu da pomorci imaju beneficirani radni staž. Pa se ja zato pitam kako to da je u tom prijedlogu zakona od 11. aprila ove godine, evo sad smo dobili i amandman Vlade Republike Hrvatske, gdje se ipak spominje beneficirani radni staž, i zašto je to tome tako. Ja kao naravno političar, a ne kao pomorski stručnjak mogu utvrditi da je to vjerovatno, da su vjerovatno izbori pred vratima, pa je potrebno dobiti jednu kategoriju takovih ljudi na svoju stranu, pa me čudi da se neke stvari koje se ne rješavaju godinama eto mogu riješiti kada nam dođu izbori pred vrata. Pa bi stoga trebalo izvući jednu paralelu, pa kazati da bi u Hrvatskoj zbog nagomilanih problema koliko ih imamo, ne samo u ovom dijelu pomorstva, nego u svim segmentima življenja bilo potrebno onda trajno ustanoviti izbore ili predizbore, tako da bi se onda po toj nekakvoj logici i stvari u Hrvatskoj brže, kvalitetnije i na dostojan način rješavale. trajne izbore, jer bi se onda vjerovatno problemi u Hrvatskoj brže i efikasnije rješavali. iza toga stoji prije svega i dugogodišnja, ja bih rekao borba sindikata, da na neki način ta svoja prava eto takvoj jednoj Vladi koja je priznala da je taj pomorački život takav kakav je, ali evo ipak su uspjeli da onda s tim svojim pregovorima na neki način i beneficirani radni staž uđe u ovaj zakon. Žao mi je što to nije odmah ušlo, 11. travnja 2011. nego eto je bila potrebna još dodatni pritisak sindikata da se takav status pomorcima priznaje i amandmanom na ovaj zakon. Dakle, to je nešto što mi se čini da nije dobro, da problemi u Hrvatskoj koji su dugogodišnji, koji su jako razvidni, koje je čak i Vlada Republike Hrvatske prihvaća i priznaje da oni postoje i da je život pomoraca malo drugačiji nego život svih nas drugih. Da je u svakom slučaju bilo nužno i potrebno takvo rješenje donijeti puno prije, puno ranije bez ovolikih natezanja i u javnosti i oko toga tko je u pravu, da li sindikati ili Vlada Republike Hrvatske. Budući da jesmo pomorska zemlja i da će vjerujem i takvim načinom tretiranja pomoraca u budućnosti da će doći do i većeg zapošljavanja i većeg interesa mladih hrvatskih ljudi da se bave takvim jednim važnim zanimanjem, siguran sam da će onda i ovakav zakon doprinijeti da onda ne bude manje pomoraca nego da bude više pomoraca koji će časno i pošteno prezentirati i svoj rad i na stranim i na domaćim kompanijama na način kako su to dosada radili da zbog njih svi budemo ponosni. Druga stvar koja se ovdje događa ili koja se mijenja je, ako sam dobro shvatio tonažni porez, jer smo dosada imali nekakvu drugačiju drugačiju vrstu olakšica za brodare. I to je sada porez, poseban način plaćanja poreza prema kojem bi visina poreza koje odgovarajuće brodarsko društvo plaća u izravnoj vezi sa tonažom koju upotrebljava. Pitanje je, budući da smo i onu prvu olakšicu koju smo imali o neplaćanju poreza u međunarodnim vodama, poreza na dohodak, pitanje je koliko smo takvim olakšicama dobili više brodova pod hrvatskom zastavom. Državni tajnik je rekao da se taj broj povećao i da budući da sada ulaskom EU takva vrsta olakšica Europa ne poznaje i da idemo sada na jedno drugo, drugu također olakšica, a to je tzv. "tonažni porez" koji je ovdje kada se iščita koliko bi on iznosio po toni vrlo minimalan, nije nekakav veliki porez. Da li će time RH u svom proračunu gubiti ili dobiti? Čini mi se da ako u početku i u proračunu bude manje novaca zbog ove promjene da u konačnici takva vrsta olakšica će omogućiti da u Hrvatskoj možda ipak jednoga dana imamo i više brodara pa možda čak i uskrsne i neka buduća Croatia Line koje smo se eto tako neslavno odrekli. Vjerujem da će ovakvim dobrim ponašanjem prema našim pomorcima i za pomorce biti malo drugačija i da će više ljudi na našim hrvatskim brodovima ploviti i da ćemo onda biti u prilici sa zanimanjem ponovno pratiti te naše emisije. I ono što bih na kraju rekao za ovu treću promjenu koja se ovdje događa i kao novina se uvodi i Agencija za pomorske nezgode. Pa kako sam ja shvatio gospodine državni tajniče to bi pri drugim agencijama za nezgode, da li su to ove zračne ili neke druge, bila vjerojatno samo jedna osoba koja bi onda koristila u tim pomorskim nezgodama stručno znanje stručnjaka u RH kod ustanovljenja ili analize takvih nesreća. ovdje kaže da se procjenjuje naravno da bi taj rad agencije u 2012. godini za to bi bilo potrebno osigurati 580 tisuća i 30 tisuća kuna za materijalne rashode. Ako je to jedna osoba i ako će biti smještena u već nekim prostorijama ne znam zašto je onda takav veliki iznos ili je potreban ili je nužan, ali možda bi bilo bolje da u zakonu ne stoji koliko je tih novaca potrebno ako je nužno da imamo i tu Agenciju za pomorske nezgode. Evo, nadam se da će taj hrvatski brend kao što ga ja zovem, a to su pomorci RH, da će da će doprinijeti s ovim zakonom njihovo veće zapošljavanje, veći interes mladih ljudi i da ćemo kroz ovakvo zakonodavstvo i naravno kroz ovu promjenu tonažnog poreza kako je ovdje nazvano da ćemo omogućiti i kadetima i mladim ljudima da onda na našim brodovima obavljaju tu potrebnu kadeturu i potrebno predznanje kako bi onda zaista bili prava pomorska zemlja što to u svakom slučaju i jesmo. Ponavljam, nije trebalo doći do ovako dugog perioda vremena natezanja sa sindikatima da se nešto što je u onoj sintagmi kruh sa 7 mora davno već utvrđeno i rečeno da pomorački život zaista traži i zahtijeva da ljudi koji se tim zanimanjem bave imaju taj beneficirani radni staž ovako kako je u ovom zakonu i predloženo uz amandman Vlade RH. Klub SDP-a će naravno podržati ovakvo zakonsko rješenje. Hvala.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 Hrvatska je pomorska zemlja s dugom tradicijom, a naši pomorci plovili su svim morima i oceanima, a pomorstvo je i važna gospodarska grana. Pomorskim zakonikom uređeni su svi značajni javno-pravni i imovinsko-pravni odnosi vezani uz more, pomorsku plovidbu, djelatnost i pomorske brodove. Ovim izmjenama i dopunama koje se predlažu između ostalog se pomorcima omogućava odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu s navršenih 60 godina i najmanje 15 godina plovidbenog staža. Time se pomorcima osiguravaju blaži uvjeti stjecanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu za što se opravdanje nalazi u činjenici da nakon navršenih 60 godina života u najvećem broju slučajeva ne mogu ishoditi zdravstvenu svjedodžbu koja je uvjet da bi se mogli ukrcati na brod. Naime, rad, radni okoliš i uvjeti rada za članove posada brodova imaju štetan utjecaj na zdravlje, a mjere zaštite na radu koje vrijede na kopnu neprimjenjive su u uvjetima rada na brodu. TA je profesija izložena izraženom psihofizičkom naporu, dužem radnom vremenu i što je možda najteže odvojenosti od obitelji. Odvojenost, odnosno odsutnost oca te životni stil obilježen njegovim odlascima odražava se na čitavu obitelj a posebice na djecu. Zato se između ostaloga kaže da je to kruh sa 7 kora, a danas kada su se uvjeti rada promijenili budući da je povećan opseg posla povećani su i rizici vezani uz rad na brodu. Prema službenim statistikama oko 70% pomoraca starijih od 60 godina više ne može dobiti zdravstvenu svjedodžbu potrebu za produženje pomorske knjižice pa stoga više ne mogu ploviti i zarađivati. MI u Klubu Hrvatske seljačke stranke izražavamo zadovoljstvo predloženim rješenjem kojim se pomorcima osigurava beneficirani radni staž budući da je riječ o 13 tisuća pomoraca u međunarodnoj plovidbi i oko 4 tisuće u nacionalnoj plovidbi. Uz to moramo izraziti zadovoljstvo i time što se ovim izmjenama i dopunama dovršava proces socijalne reforme za pomorce koja je započela još 2007. godine kada su pomorci uvedeni u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i to vezano uz porezno oslobađanje za pomorce. Kao i drugim pomorskim državama, i u Hrvatskoj su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak ako provedu više od 183 dana godišnje u inozemstvu. A kako se ovim predlaže pomorcima u međunarodnoj plovidbi bi se dio od 183 priznata dana koje su mogli koristiti za put do broda, liječenje ili usavršavanje u inozemstvu ako ih nisu iskoristili mogu prebaciti u iduću godinu. Nadalje, do sada su brodari u međunarodnoj plovidbi bili u cijelosti oslobođeni plaćanja poreza na dobit od iskorištavanja brodova, time je slijedila i unije koja je nastojala privući profitabilno i sigurno brodarstvo pod zastave država članica a na način da im se osiguraju slični uvjeti poslovanja kakva imaju brodari pod tzv. zastavama pogodnosti. Sada se po uzoru na druge Europske pomorske države kod kojih je već na snazi a riječ je primjerice o Njemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama predlaže uvođenje poreza po tonaži broda po kojem je visina poreza izravno povezana sa tonažom koju upotrebljava. Neovisno o njegovim stvarnim prihodima i rashodima. Porez po tonaži obračunavat će se tako da se na svakih 100 jedinica neto tonaže broda koji sudjeluje u sustavu plaćanja ove vrste poreza plaća određeni iznos a način obračuna iznosi se preuzeti iz modela istovrsnog poreza kako je usvojeno u Cipru odnosno potvrđen od strane Europske komisije. Uvođenje ovog poreza pozitivno će se odraziti na razvoj kvalitetnog brodarstva te se njime ujedno obvezuje brodare da na svoje brodove ukrcavaju Hrvatske pomorce radi odrađivanja vježbeničkog staža nakon čega se naravno značajno povećava njihova konkurentnost na svjetskom tržištu. Osim toga, treba reći to da se uvođenjem ovog poreza od 2013. godine kada počinje njegova primjena, povećati prihod državnog proračuna i to kako se procjenjuje za oko 2 milijuna kuna godišnje. Uz to se uvođenjem ovakvog sustava unapređuju sigurnosni standardi. Zaštita pomoraca i okoliša budući da se predlaže da brodar gubi pravo na tonažni porez u odnosu na određeni brod i tako postaje obveznik plaćanja poreza na dobit. Ukoliko brod koji je prijavljen u sustav poreza po tonaži, u tri godine bude dva puta zaustavljen ne udovoljava standardima sigurnosti zaštite okoliša ili životnih i radnih uvjeta pomoraca. Uz sve navedeno predloženim Zakonom provodi se i preostalo usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije te se između ostalog predviđa i osnivanje neovisnog tijela za provođenje istraga pomorskih nesreća i predlaganja mjera radi njihova izbjegavanja te unapređivanja sigurnosne plovidbe. Također se vrši usklađivanje i u dijelu vezanom za obvezu dostave podataka kao i definiranje tijela odgovornog za razmjenu podataka na nacionalnoj međunarodnoj razini čime će se unaprijediti nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Nadalje u lučkim kapetanijama umjesto vijeća za prekršaje lučkih kapetanija uvodi se institut pojedinaca voditelja prekršajnog postupka te se uređuju i prekršajne odredbe u odnosu na pojedine pomorske prekršaje. Klub Hrvatske seljačke stranke će podržati ovaj Zakonski prijedlog i prijedloge amandmana budući da smatramo da će se predložena rješenja pozitivno odraziti kako na struku, status pomoraca, tako i na sigurnost plovidbe odnosno brodova. Ipak, moramo izraziti i žaljenje činjenicom da u Hrvatskoj kao pomorskoj zemlji opada interes za zvanje pomoraca. Pomorstvo je duboko urezano u tradiciju našeg naroda, te se ne bi smjelo dogoditi da u Hrvatskoj bude manjak kvalitetnih pomoraca. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dobili smo i dobro je da smo dobili ove Izmjene i dopune Zakona o pomorstvu, dakle, jer one u svakom slučaju poboljšanje. Trebamo znati da je Pomorski zakon donesen 2004. godine i da je to bilo po prvi puta da je predstavljen cjelovit zakonodavni okvir u kojem su uređeni svi značajno javno pravni odnosi imovinsko-pravni odnosi povezani s morem, provedbenom djelatnošću i pomorskim brodovima. Cilj je bio pokrenuti promjene sa zadaćom da se izjednači pomorsko pravo sa razvijenim pomorskim zemljama da bi se Hrvatskim brodarima omogućila konkurentnost na svjetskom pomorskom tržištu. Ovim izmjenama i dopunama žele se i dalje poboljšati neke odredbe postojećeg Zakona i mislim da se u većem i uspjelo. Uz to što zakonodavstvo Republike Hrvatske se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije ovdje dobivamo kao prvo umjesto oslobođenja Hrvatskih brodara u međunarodnoj plovidbi od plaćanja poreza na dobit uvodi se sustav poreza prema tonaži broda. Što znači da će uvođenje poreza prema tonaži broda a prema smjernicama Europske unije o državnim potporama u pomorskom prijevozu potaknuti povratak brodova u upisnike država članica. Stoga je sustav naplaćivanja poreza s obzirom na tonažu bolji od uobičajenog poreza na dobit. Nadalje što držim da je važno, ovaj porez prema tonaži potiče naše brodare da na svoje brodove ukrcavaju hrvatske pomorce, asistente i kadete radi određivanja vježbeničkog staža čime bitno povećavaju konkurentnost naših pomoraca na svjetskom tržištu. Nadalje što držim posebno važnim, a to je da se u ovom prijedlogu posebno propisuje uvjet i za odlazak u mirovinu pomoraca u odnosu na uvjet godina i radnog staža. Kada smo imali zadnje izmjene i dopune zakona bilo je puno rasprave u Saboru o beneficiranom radnom stažu pomoraca mislim da tada tadašnjim prijedlogom to nije bilo najsretnije riješeno i držim da ovaj prijedlog to rješava na bitno bolji i kvalitetniji način. Naime, ovim prijedlogom se posebno propisuju uvjeti za odlazak u mirovinu. Sama činjenica da pomorci ne mogu više raditi u svojem zvanju nakon završenih 60 godina života, ukazuje na potrebu da im se omogući odlazak u mirovinu u toj starosnoj dobi. Dakle, prema ovom prijedlogu mogućnost za ostvarivanje ove posebne mirovine ostvarili bi oni pomorci koji su navršili 60 godina života i u mirovinskom osiguranju navršili najmanje 15 godina staža u osiguranju u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi. To zapravo u praksi znači praktično da bio oni koji su u pravilu najmanje 30 godina proveli u zvanju pomorca koji imaju 15 godina čiste plovidbe imali bi mogućnost ostvariti mirovinu kada u istom zvanju ne mogu dobiti posao. Treće što se dobija ovim zakonskim prijedlogom, također se uređuju putanja vezana za odredbe o pomorskim prekršajima. Predlaže se usklađivanje sa pravnom stečevinom EU u dijelu vezano za osnivanje za provođenjem istraga pomorskih nesreća kojom se uspostavljaju temeljna načela ispitivanja nesreća u pomorskom prometu. 4. i to je konačno, usklađuju se pojedine odredbe Pomorskog zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku iz 2009. godine, a to znači da se Zakon o upravnom postupku primjenjuje u postupanju u svim pravnim stvarima, a samo se pojedina pitanja upravnog postupak uređuju drugačije ako je to nužno te ako nije protivno Zakonu o upravno-pravnom postupku. Mislim da je ovaj prijedlog na nivou tradicije hrvatskih pomoraca i da će kako je rekla kolegica Šuica njegovom primjenom i usvajanjem kruh sa 7 kora ipak biti malo mekši. Hvala.

Iako je vidim jedna opća suglasnost o ovom prijedlogu zakona i više manje sve je rečeno. Ja sam se javio evo kao čovjek iz 10. izborne jedinice iz Splita iako sam ja rođen u zaobalju, ali ima i mojih Imoćana koji su pomorci javio sam se zahvaliti na ovom prijedlogu izmjena, a posebno na ovome amandmanu kojeg je Vlada poslije prihvatila i predsjednica Vlade. Naime, polazeći od tri teze koje su se i ovdje danas spominjale, a to je da je ploviti kruh sa 7 kora i da se živjeti ne mora, ploviti se mora i od onog što je možda najvažnije to je da smo mi pomorska zemlja, onda doista ove izmjene i posebice ovaj amandman o priznavanju produženom radnog staža tzv. beneficiranog radnog staža doista onda ima mjesta i to je konačno pravo rješenje za pomorce. Naravno da su dobro došle i ove druge izmjene, ovo su već treće izmjene, osnovni temeljni zakon je donešen 2004. ali naravno svaki put kada se osjeti potreba za nekom izmjenom ili do sada što smo imali prilagodbu EU zakonodavstvu dobro dođu. Tako da ja isto tako pozdravljam i ovu na neki način da li novu ili određenu implementaciju Agencije za pomorske nezgode što će sasvim sigurno olakšati rješavanje takvih situacija. Isto tako implementaciju Konvencije o pravu pomoraca i posebno upravljanje nadzora pomorskim prometom. To su dakle poboljšice i prilagodbe sa EU zakonodavstvom koji će mnoge stvari pojednostaviti i olakšati. Dakle, zdušno podržavam ove izmjene i posebice zahvaljujem u ime onih pomoraca i njihovih obitelji koji su se i meni obraćali za ovim produženim radnim stažom. Hvala

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pomorski zakonik donesen je u prosincu 2004. godine te izmijenjen i dopunjen 2007. i 2008. godine. Izmjenama i dopunama iz 2007. godine omogućeno je uključivanje pomoraca u međunarodnoj plovidbi u sustav obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i porezni sustav u RH, čime je a imajući u vidu sve specifičnosti rada pomoraca socijalna reforma i njihovo uvođenje u sustav provedeno uz određene olakšice oslobođenja što je sukladno i smjernicama EU. Ovim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika prije svega vrši se usklađivanje sa pravnom stečevinom EU u području pomorstva, dovršava se Socijalna reforma za pomorce iz 2007. godine i uređuje se porezni status hrvatskih brodara uvođenjem poreza po tonaži broda. Predloženim izmjenama i dopunama zakona daju se ovlasti Vladi Republike Hrvatske da posebnim propisom osnuje agenciju nadležnu za provođenje sigurnosne istrage u svrhu utvrđivanja uzroka pomorske nesreće i predlaganja mjera radi radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, a čuli smo od gospodina državnog tajnika da će se ona organizirati u okviru postojećih agencija. Nadalje, predloženim zakonom se uređuje porezni status brodara na način da se umjesto sadašnjeg oslobođenja od plaćanja poreza na dobit uvodi sustav poreza prema tonaži broda, sukladan smjernicama Europske zajednice o državnim potporama u pomorskom prijevozu koji je uveden u mnogim državama Europske unije.

Sustav poreza po tonaži osim poticanja razvoja kvalitetnog brodarstva i zadržavanja brodova pod hrvatskom zastavom potiče brodare da na svoje brodove ukrcavaju hrvatske pomorce radi odrađivanja vježbeničkog staža nakon čega se značajno povećava konkurentnost tih pomoraca na svjetskom tržištu radne snage u pomorstvu, detaljnije uređenje načina ispunjavanja obveza brodara vezano za ukrcaj vježbenika provelo bi se u podzakonskom aktu donesenom temeljem Pomorskog zakonika. U predloženom zakonu se propisuje i oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku za određene vrste usluge koje su vezane za financiranje i iskorištavanje brodova. Naime, u skladu sa međunarodnom praksom u brodarstvu i činjenicom da ovaj porez po stopi od 20% služi suzbijanju izbjegavanja plaćanja poreza na dobit, isti se ne bi trebao odnositi na plaćanje određenih usluga vezanih za financiranje i iskorištavanje brodova u međunarodnoj plovidbi koje brodari u međunarodnoj plovidbi po samoj prirodi svog posla i činjenici da se radi o globalnoj industriji koriste se u raznim zemljama. Mijenjanjem postojeće odredbe članka 128. Pomorskog zakonika o računanju 183 dana potrebna za oslobođenje pomoraca u međunarodnoj plovidbi od poreza na dohodak omogućava se da pomorci iskoriste sve neiskorištene dane iz prethodne godine. Ujedno, predloženim zakonom usklađuju se pojedine odredbe Pomorskog zakonika sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Tako se npr. vrši usklađivanje vezano za institut konačnosti i izvršnosti rješenja, brišu se odredbe Pomorskog zakonika koje propisuju isto što je propisano Zakonom o općem upravnom postupku, kao i odredba Pomorskog zakonika koja propisuje supsidijarnu primjenu Zakona o općem upravnom postupku. Isto tako, predloženim zakonom se vrši i usklađivanje sa pravnom stečevinom u dijelu vezano za osnivanje neovisnog tijela za provođenje istraga pomorskih nesreća, odnosno usklađivanje sa Direktivom 2009/18 2009/18 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine kojom se uspostavljaju temeljna načela ispitivanja nesreća u području pomorskog prometa i kojom se izmjenjuje Direktiva 1999/35, Direktiva 2002/59 Europskog parlamenta i Vijeća. U Pomorski zakonik se ugrađuju odredbe koje omogućavaju provedbu pravila i standarda Međunarodne konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine, odnosno Direktiva 2009/13 od se primjenjuje sporazum zaključen između udruženja brodovlasnika Europske zajednice i Europske federacije i transportnih radnika o Konvenciji o radu pomoraca 2006. godine izmjenjujući Direktivu 1999/63. Provodi se nadalje usklađivanje sa Direktivom 2002/59 kako je izmijenjena i dopunjena Direktiva 2009/17 u dijelu koji se odnosi na obveze dostave podataka koji na definiranje tijela odgovornog za razmjenu podataka na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a koja predviđa donošenje podzakonskih akata kojim će se podrobnije propisati uvjeti, način te standardi nacionalnog elektroničkog sustava za razmjenu podataka, kao i način i uvjeti izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom te se stvaraju uvjeti za učinkovitu provedbu posebnih propisa u području nadzora i upravljanja pomorskim prometom koji se odnosi na brodove u plovidbi. Podnesenim amandmanom Vlada Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika uvodi se staž osiguranja s produženim trajanjem za pomorce, tzv. beneficirani staž. Ujedno zbog nemogućnosti zadovoljavanja strogih međunarodnih i nacionalnih uvjeta zasebne sposobnosti pomoraca u određenim godinama više ne mogu se ukrcati na brod pa se propisuje da se pomorci uvjet za stjecanje prava na starosnu mirovinu 60 godina života, uz najmanje 15 godina staža osiguranja kao člana posade broda. Istaknuo bih da sam sretan što danas raspravljamo o predloženim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika jer dolazim iz županije koja ima veliki broj pomoraca i svjetski afirmiranu tvrtku "Tankersku plovidbu", a imajući u vidu da sam prošle godine postavio zastupničko pitanje u svezi reguliranja beneficiranog staža pomoraca. Stoga se zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske što je prihvatila prijedloge …/Ne Radi navedenog podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, kao i podnijete amandmane Vlade Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Obavještavam da je u 13,06 prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. I sada gospodin zastupnik Milivoj Škvorc, izvolite. Poštovani predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, s konačnim prijedlogom zakona. Već je 2004. godine stupanjem na snagu Pomorskog zakonika Republika Hrvatska prihvatila tadašnje nove međunarodne konvencije pomorskog, upravno i imovinskog prava i dosljedno ih i ozakonila u domaćem pravu. Već smo tada slijedili pravnu stečevinu a 2007. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika koji je također slijedio nova europska pravna rješenja. To je ujedno omogućilo zatvaranje poglavlja 14.-Prometna politika. Ovoj je Vladi cilj ojačati Hrvatsku kao pomorsku zemlju i poticati gospodarski razvitak Hrvatske kao zemlje pomorske orijentacije koja je puna potencijala. Odgovarajuća sustavna i egzaktna pravna regulativa koja prati moderna opće prihvaćena europska i svjetska postignuća i rješenja osnovni je preduvjet razvitka takvog smjera Hrvatska Vlada je predložila amandman na izmjene Pomorskog zakonika kojim se uvodi beneficirani radni staž za pomorce. To je pitanje zdravstvene sposobnosti za rad poslije 60 godine života. Vlada je amandmanom predložila da pomorci imaju pravo na starosnu mirovinu nakon njihove 60 godine života i 15 godina plovidbe. Propisano je da se 12 mjeseci provedenih na ukrcaju računa kao 15 mjeseci. Time je gospođa predsjednica Vlade ispunila svoje obećanje. Kako je rečeno na tragu što je i Pomorski što je i Pomorski sindikat tražio. To će se odnositi na 13000 pomoraca u međunarodnoj plovidbi i na 4000 pomoraca u nacionalnoj plovidbi. Ovim se prijedlogom dovršava proces socijalne reforme za pomorce započet zadnjim izmjenama Pomorskog zakonika i to po pitanju poreznog oslobođenja za pomorce. Naime, pomorci su do sada bili oslobođeni plaćanja poreza na dohodak ako su bili više od 183 dana u inozemstvu, a u te su se dane uračunavali dani plovidbe, dani putovanja od kuće do prodaje i natrag, dani provedeni na stručnom usavršavanju u inozemstvu. Samo su se neiskorišteni dani plovidbe mogli prenijeti u sljedeću godinu. Sada je novina da će se u sljedeću godinu prenositi i neiskorišteni dani koji su provedeni na poslu ili usavršavanju u inozemstvu ili liječenje i ostalo. To će za posljedicu imati da će mnogo manji broj pomoraca biti obavezan plaćati porez. Pomorskim se zakonikom rješava i pitanje istrage pomorskih nezgoda čime se usklađujemo sa pravnom stečevinom Novost je da u buduće pomorske nesreće neće ispitivati Ministarstvo mora, Lučke kapetanije i drugi nego će to obavljati samostalna agencija. Upravo će se time omogućiti neovisnost u istrazi. Agenciju će osnovati Vlada Republike Hrvatske, a ona će biti nadležna za provođenje sigurnosne istrage, predlaganja mjera radi izbjegavanja nesreća i unapređivanje sigurnosti plovidbe. Za to će biti potrebno osigurati određena financijska sredstva. Uvodi se tonažni porez za brodove po uzoru na druge europske pomorske države, a kao uvjet da bi se neki brodar sa svojim brodovima mogao ući u taj sustav stavlja se obaveza ukrcaja određenog broja kadeta. To je dodatni instrument za poticaj razvoja kvalitetnog brodarstva, obaveza brodara da na svoje brodove ukrcaju hrvatske pomorce radi odrađivanja vježbeničkog staža. Brodar u tonažnom porezu ne plaća porez na dobit prema stvarnoj dobiti, nego plaća ovisno o tonaži cijele flote. To je porez na koji se doista može reći da je oblik potpore potpore brodarima. Naravno da je za ulazak i ostanak u tonažnom sustavu poreza postoje određeni uvjeti. Njih smo već u biti čuli u raspravi. Naši su pomorci svugdje poznati i priznati u svijetu. Najvažnije u pomorstvu je ulaganje u pomorski kadar. Hrvatska je pomorska zemlja, a ovaj je prijedlog Pomorskog zakonika dokaz da se u Hrvatskoj kako neki tvrde pomorstvo ne podržava samo na deklarativnoj razini. Želi se obraniti interese hrvatskog pomorstva i hrvatskih pomoraca koji rade težak posao, zahtjevan i opasan o kojemu ovise oni i mnoge njihove obitelji. Vjerujem da će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika utjecati na povećanje općeg interesa za pomorska zanimanja u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Dozvolite mi jednu malu primjedbu. E ovako bi trebao biti odnos u Saboru otprilike 10 naprama 10. Kad bi to bilo idealno moguće. Zaključno državni tajnik gospodin Mario Babić. Izvolite. Hvala reagirali na prijedlog zakona. Uvaženom zastupniku Hrelji želim odgovoriti da je upravo ovaj tjedan ćemo uputiti Vladi donošenje Zakona o ratifikaciji konvencije vezane za pomorske knjižice i vjerujem i vjerujem da ćemo još ovog mjeseca raspravljati u Hrvatskom saboru o ratifikaciji ovog zakona. Paralelno obavljamo pripremne razgovore sa Ministarstvom unutrašnjih poslova glede tih famoznih biometrijskih putovnica ili matrikula i to je onaj dio gdje kasnimo. Ali paralelno obavljamo razgovore sa brazilskom administracijom da nam da malo vremena dok se ovo pitanje riješi. Gospodin uvaženi zastupnik je govorio kako je ovaj zakon donesen predizborno. Ja vam moram reći, znate sve može biti politika. Pomorski zakonik nije politika, a svi mi koji smo radili na ovom zakonu smo nekako iz pomorstva, pa prema pomorcima moram kazati da nije ovo predizborni zakon, da beneficirani staž je zaista problem star 20 godina i u više navrata se mijenjao Pomorski zakonik i nije se imalo hrabrosti ili sredstava, razumijevanja za rješavanje ovog problema pa ni u razdoblju od 2000. do 2004. godine. Ova pitanja su se počela rješavati 2004. godine. Znači, ne pred izbore, nego eto poslije izbora i riješeno je pitanje poreza pomoraca, odnosno brodara što se već pošto sam dugo ovdje tridesetak godina rješava i nije se riješilo. Riješili smo i pitanje socijalne i zdravstvene reforme za pomorce. Uveli smo mirovine. Izgradili smo školski brod. Oslobodili smo pomorce nekih skupih dodatnih ispita. Prema tome, učinili smo ne zbog izbora, nego zbog činjenice da imamo preko 20000 ljudi koji plove diljem svijeta. Oko samog zakona i beneficiranog staža. Zaista smo, dugo je trajala rasprava. S jedne strane se tvrdilo tendencija u Hrvatskoj i Europskoj uniji da što dulje traje taj radni vijek, a mi smo ovdje sa Pomorskim zakonom htjeli to skratiti. I tu je razlog raspravi, tu je razlog amandmanima, što je ipak predsjednica Vlade na koncu rekla idemo s Pomorskim zakonikom riješiti pitanje beneficiranog staža jer on je, sad je tu je u proceduri, a kad će doći na red zakon koji rješava to pitanje prošlo prošlo bi mnogo vremena. Eto riješili smo to na ovaj način, samo zbog pomoraca, vjerujte mi ne zbog predizborne kampanje. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kada se steknu uvjeti. Sada bi prekinuli do 15 sati i nastavili s točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, dakle u 15 sati. Želim vam prijatnu pauzu. Hvala.